nastavljamo sa sjednicom i raspravom o: - Prijedlog zakona o Izmjenama i dopunama Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, prvo čitanje, P.Z. br. 121; Predlagatelj zakona je zastupnik Dragutin Lesar. Kod donošenja ovoga zakona primjenjuju se odredbe Poslovnika koje se odnose na prvo čitanje. Vlada je dostavila mišljenje. Raspravu su proveli Odbori za zakonodavstvo, obrazovanje, znanost i kulturu. Izvješća ste primili na sjednici. Izvjestitelj, predstavnik predlagatelja, gospodin zastupnik Dragutin Lesar će dodatno obrazložiti prijedlog. Izvolite.

Republika Hrvatska je odavno posredovanje u zapošljavanju izuzela monopol, dotadašnji monopol Zavoda za zapošljavanje i stavila na tržište. Privatne tvrtke, agencije, pa čak i poduzetnici koji se registriraju za obavljanje toga posla i dobe suglasnost nadležnog ministarstva, mogu vršiti posredovanje u zapošljavanju, za sva zanimanja, sve profesije i sve djelatnosti u Republici Hrvatskoj. To je bilo i u kontekstu usklađivanja sa zakonodavstvom Europe, nastojanjima i težnjima da i taj dio posla koji omogućava nezaposlenima brže i lakše dolaska do posla, ali i privatne inicijative na tom području stavimo na tržište. Rekoh za sve profesije, zanimanja i djelatnosti osim za posredovanje u privremenom i povremenom zapošljavanje, Ovaj zakon o kojem danas bi trebali otvoriti raspravu zadržao je monopol studentskih centara ili studentskih servisa da samo oni imaju pravo posredovati u tom privremenom i povremenom zapošljavanju studenata. Takvo rješenje ima svoje prednosti ali i nedostatke. Naime prilikom usvajanja zakona predlagatelj, Vlada ali i Parlament prihvaćanjem tog zakona išao je s pozicije da bi studentski centri dakle studentski servisi kroz ostvarenu dobit ili zaradu trebali ulagati u poboljšanje studentskog standarda pa bi zbog toga prehrana u menzama ili smještaj u domovima trebali biti jeftiniji. To je bila očito nakana predlagatelja kada je upotrijebio odredbu ili definiciju da redovni studenti imaju pravo na zapošljavanje pravnih osoba čija djelatnost osigurava cjelovitost i potrebni standard sustava visokog obrazovanja, (studentski centri), sukladno pravilniku koji donosi ministar. Dakle ove, iza ove dosta birokratizirane rečenice zapravo se krije monopol studentskih centara u posredovanju u zapošljavanju privremenom i … /Govornik se ne razumije./ … Ekskluzivno pravo studentskih centara da organiziraju privremeno i povremeno zapošljavanje povezuje se dakle s njihovom obavezom da svoj novac, svoju zaradu ulažu u poboljšanje standarda studenta. I to je ta dobra strana koja bi trebala rezultirati većim studentskim standardom. Međutim dolazimo do, po meni, 4 točke ili 4 stvari koje u ovom monopolu nisu dobre. Provizija koje studentski centri uzimaju za posredovanje ili tobožnje posredovanje u tom zapošljavanju u prosjeku se kreće 12%. Nju određuju uski krug menadžmenta studentskih centara i ona nije podložna ali na nikoji način utjecajima tržišnih uvjeta poslovanja. Drugo, cijena rada pojedinačnog studenta određena je cjenicima studentskih centara i nije ovisna ni o poslu ni o kvalifikaciji studenta niti pak na trenutnu vrijednost na tržištu rada. Treće, studenti dobrim dijelom, ja bih rekao najvećim dijelom sami pronalaze posao a uloga Studentskog centra je a zbog zakonom zaštićenog monopola to im je moguće, samo je posrednik koji im daje ugovor i uzima proviziju i ništa više. I četvrto, kontrola prihoda ni u kojem trenutku ne pokušava utvrditi da li su poslovi za koje su studenti angažirani doista odrađeni ili se radi o klasičnom pranju novca. Naime poznato je da usluge ili «usluge» studentskih centara često služe za stvaranje crnih fondova u poduzećima, tvrtkama kako privatnim tako onim državnim ili poludržavnim. Da se na taj način dolazi do keša kojim se kasnije koriste u protuzakonitim radnjama. Razgovarajući sa studentima u Zagrebu oni su sami utvrdili nekoliko primjedbi na postojeći sustav. Kažu da poslovi koje im studentski centar nudi su malobrojni, da su oni samo, sami često prisiljeno sami tražiti radno mjesto odnosno posao i kad ga obave ili kad ga se pripremaju obavljati naprosto se javljaju u studentski centar samo radi ugovora i uzimanja provizije. Poslovi koji se nude studentima nisu vremenski prilagođeni što znači da u vremenu kada oni imaju najviše vremena ponuda posla je najmanja. Često dolazi do neplaćanja rada ili dugog perioda čekanja do isplate. Naime nije rijedak slučaj da naručitelj posla ne isplati zaradu a studentski centri zbog pomanjkanja obrtnih sredstava ne isplaćuju studentima odrađeni rad pa da kasnije potražuju od naručitelja nego studentima isplaćuju tek onda kada naručitelj njima plati posao. Česti je slučaj da se putem student-servisa zapošljavaju ne studenti što im stvara nelojanu dodatnu konkurenciju. Izvanredni studenti koji nisu zaposleni nemaju pravo na posredovanje studentskih sredstava. Ali zato ponavljam često se zloupotrebljava institut institut student servisa i njihovim uslugama se koriste oni koji sa fakultetom nemaju nikakve veze. Ponude su dostupne samo preko oglasne ploče u student servisima. Nema oglašavanja putem Interneta. Oglasi se sporo autoriziraju tako da često na tim oglasnim pločama stoje ponude stare i po nekoliko mjeseci a poslovi su već davno obavljeni. A studentski servis ne čini ništa da bi zaštitio pravo studenata u odnosu na poslodavca u slučaju neplaćanja ili plaćanja niže cijene od ugovorene. Suština mog prijedloga nije u tome da se studentskim centrima zabrani posredovanje u zapošljavanju nego samo u tome da dobe konkurenciju. Susjedna Slovenija zadnja je država nama bliska i članica Europske unije koja je također napravila sličan potez, izvršila ili ukinula taj monopol koji su efekti postignuti ne samo u Sloveniji nego i u državama koje su to ranije napravile. Prvo, dosadašnja ili sadašnja provizija koja se i tamo kretala između 10 i 12% pala je na 3 do 4%. Upravo zbog te konkurencije. Drugo, privatni posrednici u želji stvaranja što boljih uvjeta studentima plate odrađeni dio posla iz svojih sredstava a kasnije naplaćuju od onih koji su te poslove naručili. Dakle, izuzetno se skraćuje vrijeme naplate posla kojega su studenti odradili. Treće, dolazi do toga da cijena rada, sata rada studenata sa sadašnjih petnaestak zbog smanjenja provizije. Ali i zbog toga što privatni posrednici u pregovorima sa naručiteljima nastoje postići primjerenu cijenu. I četvrto, po meni isto tako izuzetno bitno. Privatni posrednici nisu pasivni promatrači, ne čekaju da studenti sami pronađu posao, nego su aktivni u traženju poslova primjerenih za studente i sa svojom ponudom kojega su su ostvarili na tržištu nude studentima, ne samo putem oglasnih ploča kao što je to sada slučaj, nego i putem Interneta i na sve druge dostupne načine, jer je njihov cilj da imaju što veći broj posredovanja sa što većom zaradom i što većim poslovima. Upravo ta aktivna pozicija poduzetništva na tom tržištu korisna je s jedne strane i gospodarstvu, onima koji koriste te usluge. Ali i studentima i zbog skraćenja roka plaćanja i postizanja veće cijene. Svi smo unazad nekoliko godina bili svjedoci kontinuiranih problema Studentskog centra u Zagrebu, pa i nekih drugih. Nezadovoljstvo studenata koji svakodnevno proživljavaju nisu artikulirali i iskazali na neki drugi organizirani način, jer oni koji rade ovisni su o tom istom Studentskom centru i ne žele se normalno nikome nikome zamjeriti, jer sutra će imati probleme. I ono s čime ću ovaj dio završiti. Ako je država htjela stvoriti sustav da studenti sami svojim radom poboljšavaju svoj standard, jer ako Studentski centar ostvari profit koji se ulaže u studentski standard ispada da zapravo studenti svojim radom investiraju u svoj standard. Onda se postavlja pitanje da li je društveno prihvatljivo, da li je pravedno da samo oni studenti koji rade i stvaraju dobit Studentskog centra ulažu dio svoga rada, svoje zarade u povećanje studentskog standarda, a oni koji zbog materijalnog statusa ne rade, ne koriste usluge Studentskog centra koriste te iste beneficije koje je ostvario onaj dio studenata koji su zaradili profit Studentskog centra. Nismo li tu onda napravili dvije vrste, dva statusa studenata onih koji studiraju, a obično oni koji rade najčešće i redovitije završavaju studije stvaranom vrijednošću financiraju standard i onih koji ne rade. Ako je cilj da studenti radom olakšavaju i sufinanciraju svoj osobni, ali i studentski standard u cjelini, onda uspjeh, zaradu i profit kojega ostvaruju oni studenti koji rade mora biti samo njihov kroz povećanu cijenu rada, kroz povećanu zaradu stvaraju svoj standard, a opći standard u studentskim domovima, menzama stvar je države da pokriva. Ako nas iskustva ne samo susjedne Slovenije, nego praktički svih članica Europske unije pokazuje da je ovo jedini način koji su i oni riješili problem korupcije u onima koji imaju monopol, povećanje cijene rada, skraćivanje roka naplate i većeg interesa gospodarstva, ali i studenata da se ovaj oblik rada koristi ne vidim ni jedan razlog zašto to ne bi prihvatili to tim više ponavljam da smo prije nekoliko godina posredovanje o zapošljavanju za sve profesije, sva zanimanja stavili na tržište. Ne vidim ni jedan razlog da to ne pravimo i kod ovog privremenog i povremenog zapošljavanja studenata. Hvala lijepa. Izvjestitelji Odbora za zakonodavstvo, Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu predsjednik odbora gospodin zastupnik Petar Selem. Izvolite. Hvala gospodine potpredsjedniče. Gospodine državni tajniče, kolegice i kolege. Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu razmotrio je na 29. sjednici 21. listopada ove godine Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, P.Z. 121. Odbor je pitanje raspravio kao matično radno tijelo. Predlagatelj nije nazočio sjednici. Temeljem članka 58. stav 4. Poslovnika Hrvatskog sabora odlučeno je da će se pitanje raspraviti u odsutnosti predlagatelja. Odbor je uzeo u obzir mišljenje Vlade Republike Hrvatske upućeno predsjedniku Hrvatskog sabora aktom od 4. rujna, klasa ta i ta i Izvješće Odbora za zakonodavstvo Hrvatskog sabora od 23. rujna, klasa ta i ta. U kraćoj raspravi uzeta su u obzir stajališta Vlade Republike Hrvatske i Odbora za zakonodavstvo, a istaknuta je i nomotehnička slabost prijedloga. Naime, i mišljenje Vlade i mišljenje odbora su negativni, a nomotehnička slabost prijedloga sastojala bi se u tome da bi prema predloženom članu 1. zakon iz djelokruga Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa donošenje podzakonskog akta za provedbu tog zakona predlagao ministru nadležnom za pitanja rada. Nakon provedene rasprave odbor je većinom glasova 5 za i 3 suzdržana donio slijedeći zaključak. Odbor predlaže Hrvatskom saboru da ne prihvati Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju. Hvala. dodatno obrazložiti mišljenje Vlade. Otvaram raspravu. Klub zastupnika HDZ-a, gospodin zastupnik Nevio Šetić. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani državni tajniče, gospođo zastupnice, gospodo zastupnici. Doista riječ je o jednoj maloj izmjeni Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju gdje se samo u jednom članku mijenja, a smisao je ovih promjena konkurentnost i demonopolizaciju uloge studentskih centara pri upošljavanju povremenog, privremenog studenata i zastupnik Lesar je ovdje u elaboraciji iznio određena iskustva Njemačke pa i Slovenije tako da je na neki način unio određene dimenzije ovog problema koji postoji. Ali s obzirom kada smo u klubu Hrvatske demokratske zajednice raspravili i vidjeli ono što je intencija, a kad tome pridodate još da su i negativno stajalište Vlade i odbora, onda smo vidjeli da zastupnik Lesar nije do kraja baš razmotrio ovu problematiku koja se odnosi na privremeno povremeno upošljavanje studenata i vidi se da jedno uhodano iskustvo koje ima Republika Hrvatska treba izmijeniti, ali u puno kompleksnijem sadržaju. Isto tako valja ukazati za ovu raspravu da povremena upošljavanja u Republici Hrvatskoj i općenito upošljavanja regulira se Zakonom o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme zaposlenosti, što će biti u praksi od 1. siječnja 2009., tako da se regulira to jedno šire područje, a studentska problematika po nama s pravom, a tako to misli i Vlada riješiti će se Zakonom o sveučilištima i Zakonom o o znanstvenoj djelatnosti, visokom obrazovanju i perspektivi kao i agencijama koje se bave tim područjem i tek onda će se moći razriješiti ova problematika. Iznijeti ću još jedan argument za kojega možda nismo dovoljno svi svjesni, a riječ je o bolonjskom procesu koji uvodi sasvim jedan drugi način studiranja i okupacije studenata, vođenje kroz studij, tako da se sužava taj prostor tako da s jedne strane ostaje uloga studiranja i studenata prema tom procesu i studentski standard koji se ne sastoji samo od tih provizija i eventualnih mogućnosti, nego se sastoji od podizanja i od mogućnosti smještaja prehrane i svega drugoga, što ulazi u taj standard što se mora uzeti u obzir sa ukupnim razvitkom visokoškolske znanosti u Republici Hrvatskoj. Prema tome, klub Hrvatske demokratske zajednice, a uvažavajući i mišljenje Vlade i mišljenje matičnoga Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu kao što je iznio prije predsjednik gospodin Selem mi ne možemo prihvatiti i nećemo podržati izmjenu zakona kao što je to predložio zastupnik Lesar. Hvala. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Klub zastupnika HDSSB-a, gospodin zastupnik Vladimir Šišljagić. Izvolite. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, kolegice i kolege. Evo, imamo jedan Prijedlog Prijedlog izmjena i dopuna Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju u jednom malom segmentu koji se tiče i koji ima namjeru poboljšati, u konačnici naravno, poboljšati standard studenata, redovnih studenata koji privremeno, odnosno povremeno rade da bi i sami povećali svoj studentski standard. Mislim da je namjera zastupnika gospodina Lesara dobra i čini mi se da je i i da su predstavnici Vlade uočili, evo da li ga nazvati nedostatak ili vezano za odrednice zakona kazati da i Vlada u konačnici ima namjeru izvršiti određene izmjene, pa i u ovom pitanju. Međutim, kao što puno puta čujemo od predstavnika Vlade, a i jučer smo to čuli kada netko predloži, naravno kada netko predloži iz opozicije, pa i jedan mali dio koji ide u pozitivnom smjeru izmjena i dopuna raznoraznih zakona i jučer smo imali jedan taka, onda Vlada odgovara da se priprema cjelovita izmjena, izmjene i dopune, ili da se pripremaju cjeloviti zakon, ili kao što je danas, evo izrečeno ovdje da s obzirom na potrebu raznoraznih izmjena i dopuna zbog uočenih nedostataka određenih zakona, a u konkretnom slučaju vezano i za bolonjski proces da će se, citiram, "izmijeniti postojeći sustav kompleksni." E sad, mi očekujemo to složeniju i kompleksniju i cjelovitu izmjenu, a nećemo uvažiti nešto što zaista po prirodi stvari nema ama baš ni jedan argument, ni jednu činjenicu jer je sasvim sigurno da i aktualna Vlada, a i opozicija ima želju omogućiti studentima, redovnim studentima, pa ako hoćete i izvanrednim bolji standard, a ovaj zakon upravo u tom jednom malo segmentu ide u tom smjeru jer je uočeno i zaista od strane studentskih centara da po, evo po mom iskustvu upravo u ovom dijelu kada se radi o povremenom i privremenom zapošljavanju studenata ti studentski centri izuzetno malo rade. Jer je činjenica da studenti, ne samo osobno, nego prema raznih drugih pravnih osoba, fizičkih osoba nalaze sami sebi posao u jednom velikom broju. A što radi studentski centar? Studentski centar je samo tu jer je zakonom određeno da on ima monopol, da ima ekskluzivno pravo i da se preko tog studentskog centra odvijaju poslovi, odnosno da studentski centar djeluje kao posrednik. Ne vidim zaista ni jednog jedinog razloga. Mislim da što se tiče studentskih centara da nije to 12% zaokruženo, nego oni sami donose odluku odluku o tome kolika će biti provizija, ali mislim da čak tu nisu niti neki veliki novci koje sami studentski centri ostvaruju, a da bi ti isti novci mogli se usmjeriti u poboljšanje, cjelovito poboljšanje studentskog standarda. Pa zašto onda ne omogućiti i drugim pravnim i fizičkim osobama da se bave ovim posredništvom, da izađu na tržište i da se zapravo samim tim aktiviraju, značajno aktiviraju u pronalaženju povremenih privremenih poslova gdje bi studenti mogli raditi i ukoliko bi se to dogodilo, ukoliko bi omogućili ovakvu izmjenu i dopunu zakona, sasvim sigurno da bi zbog konkurencije ljudi se u tim tvrtkama, pravnim i fizičkim osobama itekako potrudili prvo da cijena rada za studente bude veća, drugo da se značajno više otvaraju mogućnosti za zapošljavanje privremeno i povremeno studenata i konačno, ono što je i gospodin Lesar naglasio, a evo aktualno je ovih dana, korupcija, pranje novca. Mi smo imali sanaciju studentskih centara. Vi ovdje u Zagrebu najbolje znate, ali i u Osijeku. sanacija studentskog centra u Osijeku je trajala beskonačno. Da li je tako u tom cijelom nekoliko godina, da li je taj studentski centar od posredništva mogao ulagati, a u sanaciji je bio, ulagati u povećanje studentskog standarda? Država je tu ulagala, to je činjenica. Ali od ovog posredništva, samo od tog segmenta što će studentski centar izdati ugovor i uzeti nekakvu proviziju, mislim da koristi vezano za studentski standard apsolutno nema ili su one vrlo vrlo male. Prema tome u ovom dijelu prijedloga podržavam ovaj Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o znanstvenoj djelatnosti, s tim da prihvaćam da možebitno ima nedostatak vezano za pravilnik koji donosi nadležno Ministarstvo rada, ali mislim da to nije prepreka ukoliko sa pravne strane postoji smetnja pa vrlo lako ćemo uložiti amandman i ispraviti ovaj nedostatak i zapravo donijeti izmjenu i dopunu zakona u korist studenata, u korist zaista poboljšanja standarda u onom dijelu koji oni taj povećani standard ostvaruju sa privremenim i povremenim zapošljavanjem. Hvala.

Ova izmjena Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju sa predloženim rješenjima je prihvatljiva, jer svi smo svjesni manipulacije koje se događaju u studentskim centrima. Činjenica je da studentski centri imaju monopol u pronalaženju posla za studente. Činjenica je također da unutar studentskih domova ima mnogo sivih zona i da treba uvesti reda na to prilično veliko i važno tržište rada. Studentima koji su prisiljeni uz redovito studiranje koje je sve skuplje i sve manje dostupno zarađivati vlastitim radom za studij, treba omogućiti da lakše dođu do posla i da lakše dođu do novca za određeni posao. Svako uvođenje reda treba pozdraviti i podržati. U ovom prijedlogu upoznaje se saborske zastupnike sa stanjem u Njemačkoj ili nekim drugim zemljama i vidljivo je da te zemlje imaju razrađene zakonske akte za oporezivanje takve djelatnosti kao npr. mini job u kojem svatko tko zarađuje do 400 eura ne plaća poreze ni doprinose, a to isto vrijedi i za studente. U ovom Prijedlogu izmjena i dopuna Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju u članku 1. nalaže se ministru rada i ministru za znanost i visoko obrazovanje da donesu pravilnike, odnosno podzakonske akte koji će propisati posebne uvjete za obavljanje te djelatnosti. Nadam se da će ti pravilnici biti napisani do kraja tekuće godine u cilju poboljšanja i nesmetanu primjenu ovog zakona. Jer u protivnom ukoliko se taj rok produlji sa 3 na 33 mjeseca i ministar ne shvati ozbiljnost tih podzakonskih akata može se otvoriti prostor, a ne za jednu poreznu rupu, crnu poreznu rupu nego za njih stotinjak i nećemo se riješiti monopola u studentskim centrima. Naravno da ovakav način poslovanja u studentskim centrima kakav je sada ima i dobre strane. No ima puno više negativnih aspekata od provizije pa do toga da studenti sami pronalaze posao u većini slučajeva kao što je to predlagatelj Lesar uvodno uvodu i obrazložio, a studentski centar ili centri samo su posrednici i uzimaju proviziju, a zarada koja pripada studentima isplaćuje se tek nakon što studentski centar naplati sredstva od korisnika. Ali pitanje je da li će student uopće moći doći do svoje zarade, jer ukoliko studentski centar u kojem slučaju ne plati sredstva od korisnika, tada student ne dobija svoju zaradu za koju je pošteno radio. Stoga mislim da je ova izmjena dobra, treba je podržati i nadam se da će se prihvatiti i početi primjenjivati od 1. siječnja 2009. godine. Hvala lijepo. Hvala. Gospodin zastupnik Krešimir Ćosić, izvolite. **Ćosić, Krešimir (HDZ)** Poštovani gospodine potpredsjedniče, poštovani gospodine državni tajniče. Briga o materijalnom položaju naših studenata nesporno je tema koja zaslužuje našu pažnju pa i pažnju Hrvatskog sabora. Briga o kvaliteti njihovog života, njihovoj socijalnoj sigurnosti, njihovom zdravstvenom osiguranju, sve su to važne teme kojima se bavi svako odgovorno društvo i svaka odgovorna država pa tako to radi i Republika Hrvatska kroz svoje nadležne institucije, kroz svoja nadležna ministarstva. I u svakom slučaju siguran sam da kroz nadležno Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa sva ta pitanja koja su važna za kvalitetu života naših studenata, za njihov životni standard zaslužuju pažnju i napore tog ministarstva i odgovarajuće mjere i odgovarajuće prijedloge izložene na sustavan, dobro organiziran i osmišljen način vrlo skoro ćemo čuti i u Hrvatskom saboru i o tome zaista se ne treba posebno zabrinjavati. Ono što rekao bih zaslužuje dodatnu pažnju kada govorimo o životu studenata i kvaliteti njihovog studiranja je nešto što je isto tako važna tema, raditi studenti mogu biti prisiljeni koliko raditi i koliko se zaista mogu angažirati s obzirom na sve ono što su novi vrlo oštri zahtjevi za studiranje koji se nameću i kroz Bolonjski proces. Tempo rada, tempo učenja ne dopušta nikakva kašnjenja, jer svako kašnjenje na žalost može uvjetovati i uzrokovati produljenje studiranja, a to u svakom društvu znači dodatne troškove i kada gledamo na ovaj problem u cjelini onda ga moramo promatrati i s obzirom na efikasnost društva u cjelini u tom segmentu, a to je kvaliteta studiranja, to je brzina studiranja i moramo učiniti sve da tom glavnom poslu posvetimo odgovarajuću pažnju. Na prvom mjestu dakle kvaliteta studiranja, brzina studiranja siguran sam da ćete se složiti da na mnogim fakultetima u okviru Bolonjskog procesa zaista nema vremena za neke dopunske aktivnosti Moramo razumjeti da su nekada ljudi iz raznih razloga prisiljeni i na dopunski rad, ali kvaliteta studiranja i kvaliteta nastave je osnovni cilj posebno u kontekstu nedavnih rasprava kada kada smo govorili o vjerodostojnosti pojedinih fakulteta i pojedinih profesora, tome nema alternative. Na nekim fakultetima koji su zaista zahtjevni, kao što je, mogu reći medicina, Fakultet elektrotehnike i računarstva, fizika, matematika pa i neki drugi, puno prostora za dopunske aktivnosti nema. Pravi put koji zaista može biti obećavajući je zapošljavanje studenata, ali ali kroz razne fakultetske programe, projekte, projekte Ministarstva znanosti, sve ono što osigurava da studenti i čak kad su prisiljeni raditi dopunski, ostaju u struci, jačaju svoju kompetentnost. I mislim da je to onaj put koji je obećavajući i predstavlja zajednički interes i predstavlja optimalan odnos i najbolji kompromis između onoga što se zove raditi, ali istovremeno kvalitetno i efikasno studirati. Prema tome, u prijedlozima koje ćemo vrlo skoro čuti u Hrvatskom saboru na ovom tragu koji će dobro balansirati te interese, možemo očekivati kvalitetna, dobra i najbolja rješenja koja osiguravaju optimalan kompromis ovih ovih ponekad suprotstavljenih zahtjeva, I na kraju, vrlo jasno, rekao bih sljedeće. Nadležno ministarstvo, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa kroz svoje prijedloge ponudit će cjelovita, sustavna i dugoročna rješenja u odnosu na rješenja koja zaista imaju ad hoc karakter i koja ne sagledavaju ove probleme u cjelini. Evo, s time bih zaključio svoju raspravu, uz jasan stav da brigu o ovim rješenjima i ovim problemima vodi kvalitetno nadležno ministarstvo i te prijedloge koji predstavljaju dugoročnu perspektivu imat ćemo prilike vidjeti u Hrvatskom saboru. Hvala lijepo. Hvala. Ispravak netočnog navoda, gospodin zastupnik Mario Habek. **Habek, Mario (SDP)** Evo, ispravit ću netočan navod. Kolega Ćosić rekao je da se ne treba posebno zabrinjavati jer će ministarstvo riješiti problem studenata koji rade preko studentskih centara. To nije točno. Ako smatrate da se ne treba posebno zabrinjavati, što se čeka. Evo prijedlog je pred vama, prihvatite ga i nećemo se zabrinjavati niti mi, niti studenti i neće imati ni oni više nikakvih problema raditi preko studentskih centara. Čemu čekati ako imate prijedlog ovdje koji rješava problem studenata? I ja sam stvarno kao i svi studenti zabrinut ako prijedlog postoji, a odlaže se da ga se riješi. Poštovane kolegice i kolege, nekoliko rečenica. Danas evo potaknuti prijedlogom kolege Lesara koji nas vrlo opravdano upozorava na jedan problem, mislim da pomalo, a pokazuje se da je i potrebno, i širimo raspravu zapravo na cijelu priču oko studenata i oko uvjeta I ono što moram priznat, da sam na neki način zbunjena. Čini mi se da smo od svih diskutanata čuli da postoje određeni problemi u studentskoj populaciji, da postoje određeni problem i kod, evo sad konkretno, privremenog i povremenog zapošljavanja studenata. Moram osobno istaknuti da kolega Lesar dobro identificira zapravo probleme koji u tome jesu. Čujemo dakle da nešto jest problem. Vlada u svom mišljenju govori da također prepoznaje određeni problem i govori da će kao i inače vrlo brzo riješiti svojim novim zakonima te probleme. Ja moram priznat da sam malo zbunjena ovakvim obrazloženjima Vlade. Naime, 25. travnja prošle godine Sabor je donio Izmjene i dopune Zakona o znanosti i visokom obrazovanju. Tada, prije godinu i pol dana, nam je govoreno da je sve oko studenata riješeno i da smo potpuno akceptirali novu ulogu studenata u Bolonjskom procesu itd., I onda su rekli da nam još nedostaje jedan zakon. To je Zakon o studentskom organiziranju kojeg smo mi donijeli 27. lipnja prošle godine. Dakle, po onome što smo slušali od Vlade u zadnjih godinu dana, sve smo propise donijeli. Sada kada imamo s druge strane inicijativu koja opravdano upozorava na određeni problem imamo od Vlade mišljenje, koje dozvolite da citiram i molila bih gospodina državnog tajnika da malo malo da zapravo pojašnjenje oko mišljenja Vlade koje kaže: "Unapređenje studentskog standarda u okviru sustava visokog obrazovanja jedno je od temeljnih potreba koja se javila tijekom primjene zakona…" itd. Ja vas molim, gospodine državni tajniče, da nam kažete koje ste to probleme uvidjeli. Jer ste nam do sada, do jučer govorili da nikakvih problema nema. I koje su to potrebe i na koji način se misli riješiti zakon? Dakle, to je nešto što mene zanima jer očito problema ima. Vlada malo tvrdi da je sve riješila pa onda kad ne zna kako bi odgovorila na prijedloge zastupnika, kaže da će riješiti svojim zakonima. Stoga ja zaista vas molim evo, gospodine državni tajniče, da date pojašnjenje na mišljenje Vlade, odnosno da nam kažete koje ste to probleme uvidjeli u provođenju studentskog standarda, odnosno koje mjere mislite riješiti novim zakonom? Zahvaljujem. Hvala imao prilike niti sam koristio u svom studiju usluge tadašnjeg studentskog servisa ili studentskog centra, ali znam da je i tada kao i danas, vjerojatno i danas ili vrlo vjerojatno i danas, postoje problemi koji su ovdje već polako polako istaknuti u ovoj raspravi. Tada je doduše postojao Fond za stipendiranje studenata i učenika koji je studentima upravo onih fakulteta, kako je rekao gospodin Ćosić medicine i nekih drugih, omogućio ako su redovni da ne moraju koristiti usluge studentskog servisa. Iz ove rasprave proističe da je zapravo studentski centar ili studentski centri u Republici Hrvatskoj, a ima ih evo kako i sveučilišta, pet ja bih rekao morskih i jedno ovo u našoj metropoli te jedno u Osijeku. Kada kažem morski, onda mislim na Pulu, Rijeku, Zadar, Split i Dubrovnik. Dakle, ti studentski centri zajedno sa osječkim i ovim u našemu glavnomu gradu, sasvim sigurno da njihov rad, a u svezi povremenog i privremenog zapošljavanja studenata, postoji nezadovoljstvo kod studenata. Ako biste priupitali one koji povremeno ili privremeno rade, onda će vam sasvim sigurno istaći dvije karakteristike toga povremenog ili privremenog zapošljavanja. A obadvije su te karakteristike zapravo mogućnost odnosno izbor korupcije, a to je nepotizam i klijentalizam. Dakle, zna se tko će kakav posao dobiti, kada će ga dobiti i kako će biti plaćeno. Oni drugi to ne znaju. Jučer smo ovdje slušali kada se govorilo o doplatku na sljepoću, opet futurističke izjave. Danas ponovo futurističke izjave će, Vlada će donijeti, Vlada će odrediti, Vlada će odrediti, ali gospodo iz rasprave gospođe Lugarić vidim da su već ranije donošeni zakon, npr. ovaj od 27. lipnja prošle godine o studenskom organiziranju, ali to je pluskvamperfekt, prošlo svršeno vrijeme. Dakle, to je bilo, a ništa od toga. Opet imamo dakle potrebu da upotrebljavamo kada pokušavamo da ne kažem obezvrijediti jedan ovakav prijedlog zakona za kojega mislim da je dobar i koji bi mogao unaprijediti studenski standard, opet upotrebljavamo riječi će, odnosno buduće vrijeme, pri tome spominjući Bolonjski proces, uređenje sveučilišta koje će se urediti, zatim novi Zakon o radu koji će opet regulirati povremeni i privremeni rad itd. Ako smo bili svi jedinstveni prilikom ocjene i prilikom potrebe za intervencijom evo kod ovih aktualnih događaja, razvoja razvoja i ovih aktualnih ubojstava itd., mislim da ne trebamo biti stranački razdvojeni ako imamo dobar prijedlog zakona na klupi i da ga možemo zapravo podržati bez obzira od koga on dolazio. Zbog toga uz ispravak onih nomotehničkih koji nije problem ispraviti nomotehničke, a da ne kažem greške, nego učiniti nomotehničke ispravke, mislim da je ovaj zakon gospodina Dragutina Lesara prihvatljiv i osobno ću biti za usvajanje ovog prijedloga zakona. Hvala vam lijepa. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Ispravak netočnog navoda, gospodin zastupnik Nevio Šetić. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Moram ispraviti jedan navod gospodina zastupnika, da je riječ samo o futurističkim izjavama. Činjenica govori da jasno rečeno da Zakon o posredovanju pri zapošljavanju trajanja za vrijeme nezaposlenosti već je donio ovaj Visoki dom, znači s kojim se složila hrvatska Vlada i od 1. siječnja se primjenjuje. A ovi futurizmi se ne mogu odnositi, jer Bolonjski proces već traje. Život u akademskoj zajednici traje. Prema tome, ova problematika je puno kompleksnija i ja ponavljam ovdje, gospodin Lesar je iznio određene primjere koji će sigurno biti dobra popudbina, ali treba cjelovito to riješiti. Replika, gospođa zastupnica Marija Lugarić. **Lugarić, Marija (SDP)** Gospodine Grubišić rekli ste da je između ostalog najveći problem kod zapošljavanja nepotizam i sukob interesa i slično kod zapošljavanja. To bi bilo dobro da je tako. To najčešće nisu problemi kod zapošljavanju u studentskom centru. Najveći problemi kod zapošljavanja preko studentskih centara što je to zapravo legalizirano pranje novca, nada kojim apsolutno nitko nema kontrole. Prije par godina mediji su bili punu primjera jednog studenta koji je zaradio nekoliko milijuna kuna godišnje, onda su se porezni i ostali propisi promijenili koji sada dozvoljavaju studentu čini mi se nešto manje od 4 tisuće kuna mjesečno da zaradi. Ja vas pitam nađite mi studenta koji može studirati po Bolonjskom procesu i mjesečno zaraditi 4 tisuće To znači da zapravo mora biti svaki dan na poslu 8 sati. I zašto se onda koriste studentski ugovori? Da netko doslovce fiktivno izvuče novac iz svoje tvrtke. Zaposli ugovor sa studentom preko studentskog ugovora mu kao plati njegov rad, koji taj ni vidio, ni čuo, usput budi rečeno studenti ubiraju proviziju od 5% po tim ugovorima, dobro i oni između ostalog zarađuju. I u tome jest najveći problem. To sve skupa nije kako je kolega Šetić rekao previše na neki način povezano sa Bolonjskim procesom. Uloga studenata u okviru Bolonjskog procesa i sami studentsku predstavnika je potpuno jedna priča. Ostvarivanje studentskog standarda kao prvenstvena obveza na neki način države i javnih instituta na kojima ti studenti studiraju, ne može se prelomiti preko toga da zatvorenih očiju gledamo kroz pranje novca, legalizirano pranje novca. I nije stvar u tome da se problem može riješiti ovakvom izmjenom, ova izmjena kolege Lesara pomaže možda u nekim gradovima, međutim ne rješava problem, a problem je pranje novca. I to između ostalo to i mnoge druge probleme je utvrdila i Državna revizija kada je radila reviziju poslovanja studentskih centara.

jasno da je problem upravo one dvije činjenice koje sam ja rekao nepotizam i klijentalizam, a ova treća činjenica pranje novca i sve zajedno kao izbor korupcije u studentskim centrima je jedna trojna negativna pojava koja se pojavljuje u svim studentskim centrima. Dakle, ono što žulja studenta, dakle ono što ga dira, to je upravo to. Ako on već radi i mora ostvarivati nekakav dohodak da bi studirao ona je upravo ovo da on ne može doći do posla, da netko drugi dođe prije njega, da netko drugi ima privilegiju ostvariti to. Evo samo toliko. Hvala lijepo. Završni osvrt. Predlagatelj gospodin zastupnik Dragutin Lesar. Izvolite. bih predložio da posredovanje zapošljavanja privremenog i povremenog studenata stavimo na tržište i dozvolimo privatnu konkurenciju koja je u svakoj državi koja je to napravila rezultirala većom cijenom rada, sata ili posla kojega studenti rade, aktivnom aktivnom pozicijom onog koji posreduje da traži posao i nudi studentima, redovito plaćanje i manju proviziju. Vlada kaže da će ovo područje izmijeniti, ali kompleksnije. Onda se očito i problemi daleko kompleksniji od onih koje sam ja uočio u obrazloženju zakona napisao, ali prošlo je možda malo više od godinu dana kada nikakvih problema dosita u tom studentskom standardu nije bilo, a sve što se tvrdilo da je, bilo je rečeno da je čisto politikantstvo. Upotrijebljeni su i nomotehnički izgovori. uvaženi kolega Selem jako žalo što vam nije kao predsjedniku odbora rečeno da sam molio da se rasprava i odlučivanje na vašem odboru provede bez prisutnosti predlagatelja jer nisam mogao prisutan. Žao mi je što vam to nije prenijeto ali eto da i u buduće znate kad me nema da sam se javio i rekao molim vas odbijte moj prijedlog bez da ja sjedim u dvorani jer sam znao da ćete ga odbiti. Ali ako je nomotehnika u pitanju vaš odbor redovito onda predlaže amandmane pa sam očekivao od vas amandman da redoslijed donošenja pravilnika ne bude u nadležnosti ministra rada nego ministra znanosti uz suglasnost ministra rada jer posredovanje u zapošljavanju u našem zakonodavstvu jeste resor gospodarstva i rada. Sasvim svejedno. Ja recimo taj amandman odmah mogu prihvatiti ili bih mogao prihvatiti da je došao ili i sam ponuditi da bi i tu nomotehničku primjedbu otklonili. Stupanje na snagu 1.1. iduće godine upravo i ja predviđam ili predlažem da ovo stupi na snagu 1.1. iduće godine kako bi cjelokupno posredovanje u zapošljavanju istog trenutka na isti način imali regulirano. Nisam do kraja razmotrio problem. Ja nisam ministar znanosti da do kraja mogu razmotriti sve probleme jer nemam petnaest savjetnika, pet državnih tajnika i 85 pomoćnika ali sam se potrudio otvoriti problem i ukazati na određeni problem i dati jedno od mogućih rješenja. Ono što je posebice bitno što mi je zapalo za uho a nakon rasprave kolege Ćosića kada je ovaj problem doveo u vezu s bolonjskim procesom. Ako sam ja to dobro razumio rješenje s kojim će Vlada doći pred Sabor će biti to da neće biti više privremenog i povremenog zapošljavanja studenata, naročito ne preko student servisa se ne može studirati i raditi a ako će se raditi radit će se, citiram, u okviru fakulteta, dakle samo onih poslova za koje se on školuje, studira. Ako to nije tako, ako sam ja dakle krivo razumio onda bi bilo dobro reći da studenti očekuju poruku da li je to doista tako da će se s takvim rješenjem doći, da li će se studente pitati prije no što s takvim prijedlogom se dođe pred Sabor. A činjenica što je kolegica Lugarić načela da je previše pranja novca bilo i problema u tom sektoru dokazuje i sama činjenica da je ministar financija morao nekoliko puta intervenirati podzakonskim propisima da bi spriječio pranje novca i stvaranje crnih fondova kroz ugovore o studentima koji čak nekad nisu ni znali da su imali ugovore i da su radili i dobili novac. To je dokaz da užasno puno problema ima. Podatke koliko novaca se okrene godišnje preko student servisa gotovo je nemoguće dobiti ali u razgovoru sa nekoliko njih koji znaju o čemu govore rekli su mi da bi se otprilike godišnje vrtilo oko milijardu kuna, oko milijardu prometa. Ako je prosječna provizija 10% dakle 100 milijuna kuna samo u proviziji. Ako ćemo u korupciji, nečistom poslovanju i mjestu gdje znamo da postoji a želimo nešto napraviti onda je smatrao sam ovo idealna prilika. Možda ovaj i moj prijedlog taj dio do kraja ne bi riješio ali podsjećam vas kad je korupcija u pitanju što smo uvijek tvrdili da konkurencija je jedno od uvijek najjačih oružja koje takve stvari mogu sprječavati. dakle kompleksnije rješenje Vlade Republike Hrvatske. Ovo što mi u Saboru ponudimo je necjelovito, nekompleksno, nisam razmotrio cjelinu pa se zbog toga pa čak iz nomotehnike ne može prihvatiti. Ja bih želio biti siguran ili vjerovati da nakon Vladinog zadiranja u zakon a u obrazloženju zakona će sigurno pisati da je i Vlada uočila određene probleme, to bi bila najvažnija rečenica u tom obrazloženju zakona. Dakle, da nakon tih promjena studenti imaju koristi direktno ili indirektno, meni je svejedno. Da studenti imaju korist, da posrednici imaju manju korist a da neće biti više pranja novca preko student servisa a da pitanje studentskog standarda i s time završavam neće ovisiti samo o tome da li studenti rade privremeno u poslu ili ne jer očito cijeli koncept brige o standardu studenata do sada je temeljio se na tome da studenti svojim radom kroz profit studentskog centra bi sami trebali financirati svoj standard. Očekujem dakle prijedlog a i zbog bolonjskog procesa da studenti više neće raditi, da će država iz proračuna osigurati dovoljno sredstava bez sanacije studentskih centara da studentski domovi budu jeftini ili besplatni, menze još jeftinije a uvjeti studiranja idealni. To je dakle otprilike najavljeno danas ovdje ako sam dobro razumio. Ja ću kolegicu Lugarić zamoliti da pratimo taj prijedlog zakona kad dođe uz sva današnja obrazloženja da vidimo kakva će ta rješenja biti ponuđena od strane Vlade. Hvala Hvala. Zaključujem raspravu o ovoj točci dnevnog reda.